Продължаваме работата. Имате думата за изказвания.

Уважаеми господин Председател, тъй като нямаше конкретни предложения по Законопроекта, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Вас, колеги, Законопроектът да бъде приет на второ гласуване.

Получаването на премията се удостоверява с документ, издаден от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, а паричната помощ се отпуска при условията и по реда на ал. 1.“

Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1. Законопроектът е приет на второ четене. ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Председател, ще ми позволите ли да кажа едно изречение за колегите народни представители? Колеги, днес решихме един изключително сериозен социален проблем. Благодаря на всички от всички парламентарни групи и, мисля, че, когато става въпрос за справедливи каузи, виждате – всички сме единни. Благодаря Ви.

Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г. Докладът, представен от заместник-министъра на икономиката Стамен Янев, е изготвен в изпълнение на разпоредбите на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, както и в изпълнение на ангажиментите на Република България Република България по силата на чл. 8, ал. 3 на Обща Позиция 2008/944 на Съвета на Европейския съюз, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване, съгласно който всяка страна членка публикува национален доклад за своя износ на контролирани технологии и оборудване. Отчитайки факта, че страната ни публикува годишни доклади, съдържащи данни за износа на оръжие от 2005 г., неговото представяне е израз на последователната политика на прозрачност по отношение на експортния контрол на продуктите, свързани с отбраната, и изделията с двойна употреба. Докладите се публикуват на официалните страници на Министерството на икономиката и на Междуведомствената комисия. Междуведомствената комисия е органът, който разглежда постъпилите заявления за издаване на разрешения за външнотърговски сделки с продукти, свързани с отбраната, и с изделия и технологии с двойна употреба. Председател на Комисията е министърът на икономиката. В нея участват представители на Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на икономиката и на Държавна агенция „Национална сигурност“. Докладът за дейността на Междуведомствената комисия е одобрен на заседание на Министерския съвет, проведено на 12 август 2020 г. Представени са целите и обхватът на националната система за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение, нормативна база, контролни органи и списъци на контролираните продукти, свързани с отбраната, и на изделия с двойна употреба. През 2019 г. Междуведомствената комисия е издала 571 разрешения разрешения за износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България, на стойност 857 млн. евро. Реализиран е износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, на обща стойност 614 млн. евро. За внос и трансфер на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България, са издадени 405 разрешения на стойност 415 млн. евро. Общата стойност на реализирания внос и трансфер е 157 млн. евро. През 2019 г. са издадени 40 разрешения за транзит и превоз на продукти, свързани с отбраната, през територията на страната ни. За същия период Междуведомствената комисия е издала 10 разрешения за брокерска сделка и 14 разрешения за участия в международни търговски изложения. Междуведомствената комисия е отказала издаването на 24 разрешения за износ, две разрешения за внос, три разрешения за брокерска сделка, едно разрешение за трансфер и едно разрешение за транзит на продукти, свързани с отбраната. През 2019 г. са издадени 31 разрешения за износ на изделия и технологии с двойна употреба на обща стойност 12 млн. евро, включително деклариран износ по Генерално разрешение на Съюза за износ. Общата стойност на извършената реализация е 10 млн. евро. Три са издадените разрешения за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба на обща стойност 5 млн. и 600 хил. евро, като стойността на реализирания трансфер е 4 млн. и 500 хил. евро.

Те, твоите, не са по-различни. „След представяне и обсъждане на Доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ 17 народни представители, без „против“ и „въздържал се“.

Има ли желаещи? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Решение по Доклада на Междуведомствената комисия за експертен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г.

Господин Кънев, ако се помотаете още малко, ще изтървете гласуването на собствения си доклад. Чакаме председателят да заеме мястото си.

утрешния ден Народното събрание продължава работата си съгласно приетата Програма. Заседанието е от 9,00 ч. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.